Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav te Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da, poštovani državni tajnik u Ministarstvu uprave Darko Nekić, izvolite. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče i pozdravljam sve uvažene zastupnice i zastupnike, dakle Hrvatski je sabor na 11. sjednici održanoj 15. veljače 2019. u prvom čitanju raspravljao i prihvatio prijedlog ovoga zakona. Konačni prijedlog zakona ne sadrži veće razlike u odnosu na prijedlog zakona koji je tada izlagan, a u istom je sukladno primjedbama Odbora za zakonodavstvo pravo i nomotehnički dorađen izričaj pojedinih odredbi. Razlike između rješenja koja se predlažu konačnim prijedlogom zakona odnose se na promjenu odredbe o vremenu održavanju izbora, dakle sa listopada smo prebacili na onu prvu nedjelju u svibnju. Prihvaćen je prijedlog o unošenju skraćenog naziva udruga na zbirnu listu i glasaći listić kad je udruga ovlašteni predlagatelj liste kandidata i kandidatura, to je onaj članak 19. stavak 4. čini mi se. Slijedom toga propisano je da će se na zbirnu listu i glasački listić kad su kandidata predložili pripadnici nacionalne manjine navesti se i naznaka tih ovlaštenih predlagatelja na način da se navode riječi: kandidat pripadnik nacionalne manjine – birač. Propisana je i odgovarajuća primjena odredbi o ovlasti predsjednika vijeća nacionalne manjine po prestanku mandata i na predstavnika nacionalne manjine. Dakle, da se može izvršavat one poslove koji su nužni, primjerice plaćanje materijalnih i režijskih troškova dospjelih obveza i sl. Postoji naravno i oni vaši prijedlozi koje nismo mogli prihvatit, pa ću se i njih dotaknut kratko u ovom izlaganju. Znači nismo mogli prihvatit jedan dio prijedloga koji je vezan za rješavanje problematike zaštite od ovrhe računa predstavnika nacionalnih manjina jer isto nije predmet znači koji se uređuje ovim zakonom, a s istim obrazloženjem nije prihvaćen ni prijedlog iznesen u raspravi vezan za određivanje obveze jedinicama lokalne samouprave da određeni dio sredstava moraju izdvojiti za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Nije prihvaćen niti prijedlog da se u konačni prijedlog zakona uvedu odredbe o dvojezičnosti svih dokumenata koji se odnose na izbore vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ocjenjujući da je postojeće rješenje u skladu s odredbama zakona kojim su određeni uvjeti službene uporabe jezika i pisma nacionalnih manjina. Nije prihvaćen niti prijedlog iznesen u raspravi da se izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održe istovremeno s izborima za članove u Europski parlament iz RH. Dakle, Dakle, radi se o dvije različite vrste izbora, te njihovo istodobno održavanje ne bi bilo svrsishodno jer ne bi dovelo do smanjenja troškova s obzirom na propisane različite sastave izbornih tijela za provedbu izbora, a moguće je čak da bi i izlaznost bila manja zbog organizacijskih uvjeta provedbe. primjena ovog zakona doprinijet će unapređenju, očuvanju i zaštiti položaja nacionalnih manjina u dijelu koji se odnosi na izbore za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina radi njihova sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima, stoga se u konačnici i predlaže da ga usvojite. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Želi li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu, pa će prva u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Marija Jelkovac, izvolite. Dobar dan poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege, evo pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji smo u prvom čitanju imali 15. veljače i na koji smo u raspravi dali neke neke prijedloge i sugestije, a isto tako i kroz Odbore. Predlagatelj je prihvatio određene nomotehničke i sadržajne primjedbe Odbora za zakonodavstvo u cilju poboljšanja teksta zakona, a također je prihvaćen i prijedlog zastupnika Kluba nacionalnih manjina vezano na datum održavanja izbora, a iz razloga da ne nastupi onaj međuprostor obzirom da je u prvotnom prijedlogu bio prijedlog da se izbori održavaju svake prve nedjelje u mjesecu listopadu, a budući da sadašnjim vijećima odnosno predstavnicima nacionalnih manjina mandat ove godine ističe u mjesecu svibnju, tako da mislimo da je predlagatelj bez obzira što smo malo vremenski i u jednom međuprostoru koji je dosta napet, ipak uspjeli, evo, u vrlo kratkom roku ostaviti ovaj Konačni prijedlog zakona pred nas danas kako bi se onda zakon što prije izglasao i stupio na snagu, te kako bi se na vrijeme počelo pripremati provođenje izbora sukladno novom zakonu za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina. Također je prihvaćen i prijedlog vezan na unošenje skraćenih naziva udruga u sadržaj zbirne liste i glasačkog listića, a iz razloga kako bi se ustvari izbjegle one, da ne kažemo, plahte koje smo prije imali zbog dugačkih naziva i kako bi to bilo na neki način bolje na taj način napravljeno. Što se tiče također još jednog prijedloga koji je prihvaćen, se unosi predlagatelj u glasački listić. Što se tiče prijedloga da glasački listići budu i na jeziku nacionalne manjine, taj prijedlog nije prihvaćena iz razloga kako je predlagatelj i obrazložio, mislim da je to i opravdano iz razloga što bi to dodatno stvorilo određene tehničke isto tako probleme u pripremi i provođenju samih izbora mada se evo i taj prijedlog smatram opravdanih od strane predstavnika nacionalnih manjina koji su ga predložili. Ono što je bitno reći, smatram da je zaista dobro da konačno ćemo imati ovakav posebni zakon vezan na izbore vijeća i predstavnika nacionalnih manjina kao zaseban propis jer do sada smo to imali unutar Zakona o predstavničkim tijelima odnosno izboru predstavničkih tijela u jedinicama lokalne i područne samouprave, što su se ustvari na ove izbore su se onda analogno primjenjivale odredbe koje su vrijedile u tom zakonu za izbore predstavničkih tijela, budući smo već iza toga zakona u stvari donijeli novi Zakon o lokalnim izborima koji smo ustvari na novi način uredili izbor predstavničkih tijela samim tim zakonom samim tim zakonom i u stvari odredbom utvrđeno da će se donijeti novi poseban propis kojim će se urediti izbor vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, smatram da je dobro što smo to sada učinili. Sigurno će se na taj način izbjeći i određene pravne praznine koje smo do sada imali, a upravo zbog analogne primjene određenih odredbi drugog propisa, a isto tako na taj način stvoriti i veća pravna sigurnost u provođenju postupaka izbora predstavnika i vijeća nacionalnih manjina. Također želim reći da su u ovom prijedlogu zakona uvedene i neke novine u odnosu na sadašnje stanje koje imamo, tako da je sigurno dobro što će se za predstavnika nacionalnih manjina predlagati i njegov zamjenik kako bi izbjegli situaciju da u slučaju prestanka odnosno ostavke prestanka mandata odnosno ostavke predstavnika vijeća nacionalne manjine do kraja mandata tu dužnost može obnašati njegov zamjenik. Također su unesene još neke novine, a jedna od njih se odnosi i na izbornu šutnju koje više neće biti u ovim izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, kao što to imamo za druge izbore, smatram da je to obzirom na ulogu koju imaju vijeća nacionalnih manjina i predstavnik nacionalne manjine, a to je prije svega jedna savjetodavna uloga, kažemo i na način provođenja ovih izbora i na to kako u stvari u interesu potaknuti da da se na te izbore odazove što veći broj predstavnika nacionalnih manjina koji su za to zainteresirani, što do sad i nije bio slučaj, imali smo prilično malu izlaznost na tim izborima. Mislim da je dobro i da nema ovakvog ograničenja u provođenju samog postupka. Što se tiče neke same procedure samih tijela koja sudjeluju u postupku izbora, ona su na neki način paralelna sa svim ostalim tijelima koja sudjeluju u svim ostalim postupcima izbora koje imamo, znači od državnog izbornog povjerenstva, županijskog, gradskog na niže. Što se tiče također svega ostalog, znači kroz cijeli propis, uređen je cjelokupan postupak izbora, aktivno legitimno, pasivno biračko pravo, način provođenje izbora, rokovi, birački odbori, tako da mislim da je prijedlog zakona dobar i da će na cjelovit način urediti postupak izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Sigurno da je to značajno i da i na ovaj način RH pokazuje poseban odnos koji gaji prema nacionalnim manjinama koje žive u RH, a što dokazuje i kroz Ustavni zakon koji propisuje u stvari sve sve ono što je bitno za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog i hvala vam na slušanju. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Sljedeći klub zastupnika, ovaj nacionalnih manjina, u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Vladimir Bilek, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Pa evo, pred nama je danas Konačni prijedlog Zakona o izboru za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina. Evo, negdje 10 mjeseci je proteklo od kad je osnovano povjerenstvo, meni je drago što smo mogli, zajedno i predstavnici našeg kluba i predstavnici savjeta, zajedno sa Ministarstvom uprave i ostalima raditi na na ovom prijedlogu zakona jer je on bio jedna od možemo reći preuzetih obveza Vlade RH putem programa Vlade i operativnog programa Vlade RH za nacionalne manjine i ovim putem želim i zahvaliti i Ministarstvu uprave upravo na razumijevanju problematike, na izlasku u susret kod određenih stvari oko kojih možda nismo imali na početku ista stajališta gdje evo, možemo reći i kod prvog čitanja su bile neke stvari koje možda još nismo do kraja imali ista stajališta. Ali, evo u tom periodu Klub zastupnika nacionalnim manjina odradio je niz sastanaka i kao klub i zajedno sa koordinacijama na državnim razinama, koordinacijama nacionalnih manjina na razinama jedinica regionalne samouprave, tako da smo i ovaj prijedlog koji je bio i kako smo se očitovali na prvom čitanju u biti bio temeljem zaključka kluba koji je bio 23. siječnja ove godine. Radi se prije svega, o 3 zaključka kluba. Meni je drago što je veći dio toga usvojen znači u konačnom prijedlogu ovog zakona. Prvi zaključak upravo se temeljio na datumu, znači provođenja izbora. Znamo da prije 4 godine, da su izbori bili znači u svibnju, što znači da znamo kad ističe mandat samim predstavnicima i vijećima nacionalnih manjina i kad bi izbore prebacivali u listopad, kad prvo, bilo bi u raskoraku uopće sa zakonom, a kao drugo došli bi do velikih problema kod funkcioniranja vijeća i predstavnika koji bi bili izvan mandata i kod pripreme programa rada financijskih planova Ali naravno i izvješća za svoje mandate jer znamo da i kada smo forsirali, tada je bio na proteklim izborima, je zamijenim ministra bio i g. Boris Milošević koji je, isto tako upućen vrlo u ovu problematiku i forsirao se na neki način da se što ranije registriraju vijeće i predstavnici, da su ti postupci trajali do čak ponekada do 6 mjeseci, što bi se moglo desiti u ovom slučaju, pogotovo da su u 10 mjesecu, da bi moglo trajati i duže jer nam slijede još jedni izbori poslije Nove godine, pa mi je drago što je ova primjedba uvažena i što je taj zakonski okvir stavljen ovdje i temeljem i prijedloga Kluba nacionalnih manjina, ali i većina vijeća i predstavnika i koordinacija manjina na državnoj razini, ovako usvojen. Drugi prijedlog koji smo dali da se ipak uvede je skraćeni naziv samih predlagatelja jer ukoliko bi išao puni naziv kod nekih vijeća, vijeća, kod nekih prijedloga bi bilo jako puno i velike bi bile plahte, ne bi se ljudi snalazili, ali recimo primjer koji smo imali iz proteklih izbora gdje na jednoj regionalnoj samoupravi, recimo tri liste koje su bile, 76 ljudi, pa smo imali po 18 jednakih prezimena, 11 drugih jednakih prezimena, od kojih su neki imali čak po troje jednaka imena, pa ne samo da ljudi koji su dolazili na birališta nisu znali koga točno točno zaokružuju, nego nisu bili ni oni koji su bili zaokruživani tko je točno izabran i tu je dolazimo do određenih problema. Evo, na ovakav način će taj dio biti riješen. Znamo da je velika većina udruga koji su predlagači imaju registrirane skraćene nazive, a drago mi je da je danas, evo i na odboru bilo rečeno da će i Ministarstvo uprave izaći u susret, znamo da je treći mjesec vrijeme skupština većine udruga u RH, pa oni koji žele i sada uvesti skraćeni naziv u svoje statute, da će Ministarstvo uprave hajmo reći uzeti, to uzeti kao prioritete i da će ih u kratkom vremenu registrirati statute, kako bi oni koji žele, taj skraćeni naziv staviti, a trenutno ga nemaju, na vrijeme mogli staviti. Onaj dio koji ovdje možemo reći da nije, neću reći da nije uvažen nego nije usklađen i nije stavljen u zakon, možda radi nekih trenutnih nemogućnosti je dvojezičnost, znači da listići budu na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Mislimo da ipak se možda moglo tamo gdje je službena upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina u tim jedinicama lokalne i regionalne samouprave da su mogla možda ubaciti ali evo sada možda to nije, ali probati ćemo u idućem periodu naći koje će zadovoljiti i taj segment. Osim ovog dijela, ja evo odradili smo zajedno sa klubom, nekoliko sastanaka i sa držanim institucijama, prije svega, evo, radili smo i sastanak sa predstavnicima Državnog izbornog povjerenstva koji su što se tiče svibnja, već pripremali, kada smo razgovarali o mogućem datumu i redoslijed izbornih radnji i tijek rokova, na izborima članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i drago mi je da smo vidjeli da je to sve moguće da tu neće doći do nikakvih problematika. A isto tako i sa predstavnicima APIS-a koji provodi izbore, odnosno, u onom dijelu popisa birača, kako neće biti problem u jednom trenu zatvoriti popis birača u smislu mogućnosti prebacivanja pri upisa nacionalnih manjina, kako ne bi došlo do blokade izbora. U ime kluba, samo prenosim još jednu molbu, kada krenu izborni postupci, prilikom pripremnih radnji, da se poštuje članak 24. stavak 1 ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, koji kaže, da Vijeća na jedinicama lokalne samouprave mogu imati svi tamo gdje više od 200 pripadnika nacionalne manjine ili 1,5% birača. 1,5% birača. Pa molim da se i jedna i druga stvar uvaži, jer smo imali u proteklim izborima negdje mjesta koja to nisu. Znamo da imamo općina sa malim brojem stanovnika, gdje recimo općine ispod 2000 stanovnika, sa 199 pripadnika nacionalnih manjina imaju daleko veći postotak nego što je to 1,5% udjela u stanovništvu, pa da ipak tamo damo tu mogućnost da te općine imaju vijeća, kao što je to propisano ustavnim Zakonom o pravima nacionalnih manjina. A u onoj problematici što se tiče statusa predstavnika i vezano na blokiranje računa, evo i kao Klub zastupnika nacionalnih manjina, spremni smo u idućem razdoblju ipak razgovarati sa Ministarstvom financija i ministrom, odnosno, Poreznom upravom kako bismo otvorili jedna mogući segment, dijalog i spriječili ove blokade koje su nastale kod određenih predstavnika. Na kraju što reći? Znamo da su vijeća i predstavnici u biti samo savjetodavna tijela na područjima jedinica lokalne i regionalne samouprave, naravno i koordinacije na državnoj razini s te strane i znamo da tamo gdje se nekada dešavalo da nisu imale ili dobivale razumijevanje čelnika jedinica lokalne samouprave, da su oni ponekad bili samo ukras demokracije, ali znamo i koliko su puno posla obavili kod određene problematike na jedinicama lokalne samouprave ja mogu reći, iz vlastitog primjera posebice na implementiranju službene upotrebe jezika, kao što je bilo sa vijećima, recimo Bjelovarsko bilogorske županije ili gradu Daruvaru ili gradu Grubišnom Polju gdje ta službena uporaba jezika i uvedena. Zahvaljujem se lijepo, nadam se da ćete i ove naše, što smo rekli prijedloge uvažiti, u ovom segmentu provedbe izbora i Klub nacionalnih manjina će podržati ovaj zakon. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. A sada će u ime Kluba zastupnika stranke Rada i solidarnosti nezavisnih zastupnika, govoriti poštovani zastupnik Kažimir Varda, izvolite.

pa evo, kolege prije mene su detaljnije govorili o ovom konačnom prijedlogu zakona, ja bi se zato osvrnuo samo na nekoliko ili 2, 3 pitanja. Prvo ovaj klub, u ovom klubu su i 4 su i 4 saborska zastupnika koji čine nacionalne manjine, pa se onda ovaj dio Kluba koji čini stranku Rada i solidarnosti aktivno angažirao i na odborima i u raspravi na prvom čitanju prijedlogu zakona. Pa onda imam i moralnu obvezu da na neki način, izrazim zadovoljstvo što smo u kratkom roku, uspjeli definirati sve konstruktivne prijedloge, za konačni prijedlog zakona i što je predlagatelj, u ovom slučaju Ministarstvo uprave i Vlada RH, udovoljila zapravo argumentiranim prijedlozima i primjedbama na prijedlog zakona u prvom čitanju. posebno želim istači, da se to odnosi na članak 7. vezano na rok, datum provođenja izbora, da se to odnosi i na onu onu listu kandidata, vezano za oznaku tko je predlagatelj. Svjesni smo toga, da pojedine udruge nemaju skraćene nazive, ali smo ohrabljeni na određeni način izjavom i državnog tajnika, jutros bar na Odboru za zakonodavstvo, da će pružiti priliku svim tim udrugama da u ovom roku od tih mjesec dana do, samih tih, u krajnjoj liniji izbora, promjene statute, utvrde skraćene nazive i da to onda ide na listu. Tu je bar obećanje predstavnika Ministarstva uprave, da će dati dodatnu snagu da se to što prije registrira S druge pak strane, ističem da sam ja osobno i zadovoljan što ste u odnosu na kandidaturu za predstavnike nacionalne manjine kao novinu u prijedlog, konačni prijedlog zakona, da se u prijedlogu kandidature, s kandidatom za predstavnika navodi kandidat za njegova zamjenika. Do sada predstavnik nacionalne manjine nije imao svoga zamjenika, a na ovaj način, rješavaju se sve one situacije i kada je predstavnik nacionalne manjine predstavio mandat prije njegova redovita isteka te omogućio pripadnicima nacionalne manjine na tom području, da i dalje imaju svog predstavnika. Poučen iskustvom, od 2003. g. u Gradu Zagrebu, koji a eto i zbog veličine svog proračuna i zbog broja pripadnika raznih nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu, kažem da ovaj zakon ne rješava financiranje, da je to obaveza lokalne samouprave. Dakle, ono što radi Grad Zagreb, imam potrebu da to zbog javnosti kažem, Grad Zagreb evo recimo za ovu godinu ima u proračunu osigurana sredstva u visini od 10 milijuna 967 tisuća 337 kuna, ili recimo za pojedine manjine, recimo evo Mađarska nacionalna manjina ima u planu 729 tisuća 610 kuna, što je daleko više nego što to recimo ima Osječko-baranjska županija koja ima u, deset puta veći broj Mađara, mađarske manjine zapravo u svojoj Županiji, pa je to negdje oko 90 tisuća kuna. Ili da, dopustite mi da prebrojim,

Vijeće mađarske 729 tisuća, Vijeće makedonske 692 tisuće, Vijeće romske nacionalne manjine 759 tisuće, Slovenske nacionalne manjine 788

Rusinske nacionalne manjine 262 tisuće 604, Ruske nacionalne manjine 249 tisuća 884, predstavnika Slovačke nacionalna manjine 240 predstavnik Talijanske nacionalne manjine 261 tisuću 388, predstavnik Ukrajinske nacionalne manjine 233 tisuće 682, predstavnik Židovske nacionalne manjine 258 932 i Koordinacija vijeća i predstavnik nacionalne manjine Grada Zagreba 702 tisuće 330. Ja znam da nismo u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, nego u sjednici Sabora, Hrvatskog sabora, ali osjećao sam potrebu da ovo istaknem, ovaj, jer apelirajući zapravo na sve jedinice lokalne samouprave da značajnije izdvajaju sredstva za rad Vijeća nacionalnih manjina odnosno njihove predstavnike. I na kraju mi dopustite samo da kažem da će Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti u, podržati donošenje Zakona o izboru Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina kako je on prezentiran u drugom čitanju. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Prelazimo na Klub nezavisnih zastupnika, u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Tomislav Žagar. Nema ga? Gubi pravo na govor, pa će sljedeći biti Klub zastupnika SDP-a, i govorit će poštovani zastupnik Arsen Bauk. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče. Što se tiče ovoga Zakona, nemam nekih većih, nemamo nekih većih primjedbi. Želio bi samo ukazati državnom tajniku da je možda u članku 103., malo preoštro propisan način zamjenjivanja člana Vijeća ako imaju isti broj glasova, jer ako ih ima više isti broj glasova, onda ispada da se ne bi moglo zamijeniti, a možda se može propisati i mogućnost dogovora njih koji imaju isti broj glasova tko će ući u Vijeće nacionalne manjine, pa bi to tako bilo, to bi tako bilo lakše. Također u članku 7., je propisano da je, da se izbori održavaju prve nedjelje u svibnju svake četvrte godine, a kalendar kaže da će 2039. godine to biti 01. svibanj, pa smo dali amandman da se iznimno u prijelaznim odredbama propiše da se 2039. izbori održe 08. svibnja, valjda će se 2039. još uvijek slavit 1. maj kao državni praznik, a valjda će se i održavati izbori za Vijeće nacionalnih manjina. Ako ne, opet nema štete. I treća sugestija je da se obzirom, da ponekad bez namjere da omalovažavam učinak predstavnika izabranih sa dva ili sa jednim glasom, da se ponekad ti u nekim jedinicama lokalne samouprave, izbori za predstavnike nacionalnih manjina poprimaju karikaturalne situacije situacije da glasa jedan ili dva člana, dva glasača, ili da jedan izabere sam sebe, predlažem u članku koji se odnosi na proglašenje rezultata izbora, predlažem da se da se propiše ako na izbore ne izađe 5% birača, da se izbori ponove za dva tjedna, ako ni tad ne izađu, da se jednostavno ponište. Time bi se povećao legitimitet predstavnika nacionalnih manjina i Vijeća, i malo bi ih se uozbiljilo da ipak se pobrine da se barem 5% ljudi izađe na izbore. Što se tiče političkog konteksta donošenja ovoga Zakona, zanimljiva je situacija. Dakle, imamo presudu Ustavnog suda iz 2014. godine po kojoj je Vlada obavezna donijeti izmjene Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, tiče se grada Vukovara i drugih vjerojatno jedinica lokalne samouprave, i nakon pet godina odnosno četiri i pol godine, a tri godine funkcioniranja odnosno dvije godine funkcioniranja i po' ove Vlade, još uvijek taj Zakon nije predložen, a s druge strane Zakon o izboru vijeća, predstavnika i Vijeća nacionalnih manjina, je uspio u proceduru ući krajem 12. mjeseca čini mi se, onda je raspravljen u 1. mjesecu, i sada brzinski i za drugo čitanje, i tu se predviđa da se stupi, da stupi Zakon na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama, što pokazuje intenciju da se on on donese tako da se izbori mogu provesti prvu nedjelju u svibnju, što je opet na neki način logično, jer treću ili četvrtu nedjelju u svibnju su izbori za Europski Parlament, pa da se barem malo ostavi vremena i Državnom izbornom povjerenstvu da provedu izbore, a paralelno će morat raditi izbore za Europski Parlament, al' dobro, to će im biti takav svibanj. Prema tome, tu je Vlada i predstavnici nacionalnih manjina su pokazali zavidnu agilnost da taj Zakon dođe, dođe ovaj, na dnevni red i da ga se usvoji, ali oko ovog drugog zakona oko kojeg bi se moglo doć do određenih tenzija tu nisu baš pokazali neku veliku kreativnost, inicijativu, to se onako drži ispod tepiha i ta tema se, recimo to tako, malo izbjegava. Pa da ne bi bilo baš tako dosadno, ja bi podsjetio na članak 83. stavak 1. Ustava, da zakoni kojim se uređuju prava nacionalnih manjina Hrvatski sabor donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika i kada se govorilo o tom zakonu o uporabi jezika i pisma onda se govorilo da treba dvotrećinska većina što smo mi prihvatili, ali i ovim zakonom se uređuju prava nacionalnih manjina, pa bi možda i za ovaj trebala dvotrećinska većina, ako bi trebala dvotrećinska većina u tom slučaju očekujemo da nam se obratite za tu dvotrećinsku većinu, a ako ne bi trebala jako nam je drago onda možete i zakon o uporabi jezika i pisma donijet najobičnijom većinom pa se nećemo puno oko toga raspravljat. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Slijedeći Klub zastupnika onaj SDSS-a u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Boris Milošević. Poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici, Prijedlogom Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina zapravo po prvi put se posebno normira postupak izbora i vijeća nacionalnih manjina i predstavnika u svim općinama i gradovima i županijama gdje nacionalne manjine ostvaruju pravo da biraju svoje dakle ili formiranih vijeća ili predstavnika ovisno o brojnosti samih manjina u tim jedinicama samouprave. Ovaj zakon je bio potreban, ne samo zbog obećanja vlade kad je 2012. donesen Zakon o lokalnim izborima, nego je stvarno bio potreban jer su zakonska rješenja koja su dosada važila bila nedostatna odnosno bila su puna pravnih praznina koje je praksa stalno morala popunjavati tumačenjima, primjenjivati analogno neke druge propise, a to je uvijek izazivalo u praksi i na terenu upitnike da se možda tim tumačenjima nekom pogoduje, da je netko u boljoj poziciji, netko u lošijoj poziciji, a zapravo jednostavno nismo imali jasno definirana pravila. Ono što je jako važno dakle je da se ovim prijedlogom zakona ne mijenja postupak izbora, dakle postupak izbora se ne mijenja, način izbora se zapravo ne mijenja, najveći dio zapravo ostaje isti i ono što je bitno dakle, da će se i naredni izbori održati praktički onako kako su se održala i prethodna 4 izborna ciklusa, dakle prema istim pravilima samo ćemo sad imati zapravo jasno unificirana i kodificirana ta izborna pravila na jednom mjestu, nećemo imati zapravo više zakona koji će upućivati jedni na druge i tražiti zapravo često primjenu obveznih uputa Državnog izbornog povjerenstva ili tumačenje ili mišljenje Ministarstva uprave. Prijedlog sadrži i jasno definira termin održavanja izbora što je jako dobro, ono što je nesretno u ovoj situaciji je što se ovo godine to poklapa sa izborima za Europski parlament, to je tehnički izvedivo ali nije najsretnije. Nije najsretnije i to evo što je kolega Bauk rekao što će 2039. izborni dan biti 1. maj i što će i tada biti europski izbori. Dakle, 2039. nije ni to sretno rješenje, idealno rješenje bi bilo da se ovi izbori poklapaju sa lokalnim izborima, to bi bilo najsretnije rješenje, ali problem je dakle trajanje mandata koje je određeno Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. Tu kad bi imali takvo rješenje onda bi vrlo vjerojatno izlaznost bila puno veća i legitimitet izabranih predstavnika bi bio veći i njihova uloga bi bila prepoznatija. Pozdravljam što je pobliže označen dakle postupak kandidiranja, način podnošenja lista, način način kandidiranja predstavnika manjina, dobro je to što će po prvi put biti označeni ovlašteni predlagatelji, dobro je to što se definiraju ovlašteni predlagatelji, što se definira u biti bar u smislu ovog zakona tko su udruge nacionalnih manjina. To smo uvijek u praksi imali problem, jer Zakon o udrugama ne poznaje udruge nacionalnih manjina i onda je uvijek bilo tumačenje nadležnog izbornog povjerenstva il Ustavnog suda što se to smatra udrugom udrugom nacionalnih manjina. Tumačenja i praksa su bili različiti to je stvaralo po meni probleme u praksi, a sad imamo zakonom jasno definirano tko se smatra, odnosno što je to udruga nacionalnih manjina, dakle to je definirano ta definicija se lako može provjeriti uvidom u registar udruga, kad se pogledaju ciljevi udruge. Udruga koja izvadi izvadak iz registra tu jasno pišu dakle ciljevi i osnovni razlozi osnivanja udruge i tu se jasno može prepoznati dakle da li se radi o udruzi nacionalne manjine ili ne. Dobro je i to što je uređen način kandidiranja u smislu jasnog određivanja i definiranja zabrane kandidiranja što je jasno određeno u biti da se ne mogu kandidirati vojne osobe i policijski službenici kao što postoji zabrana kandidiranja općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i njihovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njima jer smatramo stvarno da nema potrebe da je netko tko je općinski načelnik ujedno i član manjinskog vijeća. Zabrana višestrukog kandidiranja je normalna i logična, ono što je dobro, a to je dosad bilo i u praksi, da netko tko se kandidirao na općinskoj razini se može kandidirat i na županijskoj razini, to imamo i za lokalna predstavnička tijela i nema razloga da se to ovdje ograničava što se tiče nacionalnih manjina, ali važno je naglasiti da je to uvijek bila praksa, da je to bila praksa od samih izbora. Dobro je da se definira sadržaj prijedloga lista dobro je da se definira, dakle, i činjenica da lista mora imati određeni minimum kandidata na listi, što do sad nismo imali, pa smo imali situacije da su bile predlagane liste od jedan ili par kandidata kandidata i koji bi bili izabrani, ali zapravo ne bi mogli formirat vijeće i onda se zapravo izbori provode, a nemamo mogućnost formiranja vijeća. Ono što je novina, što je dobra novina da je definirano da predstavnik nacionalne manjine ima svog zamjenika koji, dakle, može uskočiti ako iz nekog razloga predstavniku prestane mandat, što smo imali u praksi i onda bi ta manjina ostala uskraćena za predstavljanje svoje manjine u toj općini, gradu ili županiji. Pozdravljam i činjenicu da ovdje nije propisana izborna šutnja kao jedan institut koji bar za ove izbore, mislim da je nepotreban i da bi bilo loše da neko nadležno izborno povjerenstvo mora na dan izborne šutnje, ne znam, provjeravati, loviti po po terenu, da li se netko nezakonito oglasio ili nije, time smo zapravo te dileme otklonili. Što se tiče odredbi koje se tiču biračkog mjesta, to je uvijek problem kod ovih izbora, zakon je definirao kao i za sve izborne zakone da nadležno izborno povjerenstvo određuje biračka mjesta, tu molimo i tražit ćemo jako angažiranost Državnog izbornog povjerenstva da bude dovoljan broj biračkih mjesta, da biračka mjesta ne budu određena, primjerice u nekoj općini koja ima više naselja, a u samo jednom naselju su pripadnici neke manjine koje biraju svoje vijeće, dakle, potencijalni birači i da onda, dakle, biračko mjesto bude u tom naselju, da ne budu u sjedištu, općini jer je tako zgodnije članovima biračkog Odbora ili nadležnom izbornom povjerenstvu, nego tamo, dakle, da biračko mjesto bude formirano gdje su birači. Dobro je da je uređeno i to, dosad nismo imali, lutalo se u praksi, jasno definirano način prestanka mandata, znači, mogućnost zamjenjivanja člana vijeća i predstavnika, to dosad nismo imali i to je vrlo često u praksi stvaralo probleme, bila su razna lutanja, tražena su mišljenja, različita vijeća su različito postupala i to je dobro što imamo. Ono na što bih još htio upozoriti Vladu da prilikom raspisivanja izbora vode računa da se poštuje Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, da se poštuje kriterij od 1,5% ili najmanje 200 pripadnika neke nacionalne manjine u općini i gradu, dakle, kod kriterija, kao kriterija da li vijeće ispunjava uvjete da, da li manjina ispunjava uvjete da bira vijeće ili predstavnika, da se uvijek ide in favorem nacionalne manjine, nemojmo tumačiti Ustavni zakon pravima nacionalnih manjina na štetu manjina jer su brojne manjine desetkovane u pogledu broja stanovništva, ovi izbori su zadnji koje ćemo provoditi prema popisu stanovništva iz 2011., već su slijedeći izbori 2023. će biti po popisu stanovništva iz 2023., dakle, apeliram na Ministarstvo uprave odnosno na Vladu da vodi o tome računa. Ono što sam već rekao, velika izlaznost, izlaznost je veliki problem ovih izbora, nije lako motivirati birače da izađu na izbore i da biraju tijela koja zapravo nemaju nikakvu ulogu ili utjecaj ili moć ili ako imaju, to je vrlo mali utjecaj, nije lako motivirat birače u onim mjestima gdje izlazak na izbore znači stigmatizacija, možemo mi govorit što god hoćemo, ali i dalje imamo atmosferu u društvu da u velikom broju gradova i općina izlazak na izbore znači stigmatizacija, to se odnosi po meni najviše na srpsku nacionalnu manjinu, ali i ne samo na srpsku nacionalnu manjinu, nego i za druge manjine, negdje jednostavno treba hrabrost izaći na izbore i glasati jer znači se zapravo nacionalno izjasniti. Ono što će biti problem veliki, a što ovaj zakon ne uređuje, nego je korak nakon provođenja izbora, a to je registracija. Nakon što provedemo izbore potrebno je provesti upis u registar svih tih izabranih vijeća i predstavnika, to je veliki posao koji čeka Ministarstvo uprave koji vodi taj registar i apeliram na ministarstvo da sebi olakša posao, a skrati muke vijećima i predstavnicima koji budu izabrani, da promijeni bar dio članaka Zakona o registru i vijeća nacionalnih manjina kako bi sebi olakšali posao upisa, dakle, skratili upis, inače ćemo imati situaciju da će možda neka izabrana vijeća dočekati kraj godine, a da neće biti registrirani, to će biti veliki, veliki problem nakon provedbi izbora jer, samo za primjer, neko županijsko vijeće koje bude izabrano, treba upisati u registar vijeća, treba upisati svih 25 izabranih vijećnika i njihove OIB-e, puno bi jednostavnije bilo da se upisuje samo predsjednik i zamjenik, da se ne upisuju svi ostali članovi, to je sugestija, al mislim da je dobro. Ovaj zakon je određeni korak naprijed koji neće riješiti brojne slabosti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, a njihovo najveće ograničenje zapravo leži u njihovim ovlastima koje su propisane zapravo Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i te ovlasti su zapravo glavni problem. Da su ovlasti bolje propisane, da su one jače i ta vijeća i predstavnici bi bili prepoznatljivi u svojim sredinama, ovako kakva jesu se bore u biti sa svojim identitetom, sa svojom ulogom, sa svojom prepoznatljivošću i iz toga razloga i teže dolaze do vidljivosti u svojoj zajednici. Ja se nadam da će naredni mandat i da će naredni izabrani vijećnici napravit iskorak u tom pogledu jer nažalost svjesni smo toga da to neće biti moguće riješiti u ovom Visokom domu jer kao što znamo, dakle, Ustavni zakon treba mijenjati 2/3 većinom, a to je jako teško, teško skupiti u ovoj konstelaciji političkih snaga. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada prelazimo na pojedinačnu raspravu, pa će prvi govoriti poštovani zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepa gospodine podpredsjedniče. Evo kolega Milošević je završio svoju raspravu sa onim što ja želim i naglasiti i na neki način ukazati na potrebu konsenzusa kod donošenja ovog Zakona, jer je članak 83. Ustava Republike Hrvatske vrlo jasno rekao da se ova vrsta Zakona mora donijeti sa 2/3 većinom i sa te strane bilo bi potrebno da predlagatelj odnosno Ministarstvo uprave, sasluša i opoziciju, i prijedloge koje će opozicija dati, i pokuša ih uvrstiti u Zakon kako bi on bio što kvalitetniji. Svi smo svjesni da u Republici Hrvatskoj nacionalne manjine odnosno Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina po tim Vijećima, na žalost se biraju ali u dosta velikom broju slučajeva nemaju neki veliki utjecaj na lokalnu zajednicu, nemaju ni za provođenje svojih programa, i onda se dešavaju stvari koje po meni nisu prihvatljive i ne bi trebale biti prihvatljive niti u jednom demokratskom društvu i parlamentarnoj demokraciji, a to je da zastupnici nacionalnih manjina dosta često imaju poveznicu sa određenim lokalnim čelnicima da bi se financirale njihove aktivnosti koje onda njima omogućuju da budu lakše izabrani sljedeći puta na parlamentarnim izborima s obzirom na relativno mali broj birača koji im je potreban kako bi bili izabrani. zastupnik nacionalnih manjina šta, da ne bi netko krivo shvatio ja podržavam ovakav model i mislim da je dobro da zastupnici imaju, i nacionalne manjine imaju prisutnost u Hrvatskom saboru, nekada se to, kako bi rekao u javnosti percipira i na način da nije dobro jer dosta često se služe kao jezičac na vagi kada je HDZ u poziciji, kada je SDP to, to nije bio slučaj niti jednom, jer smo imali dosta komotne većine već u startu, mada su zastupnici nacionalnih manjina podržavali Vladu, ali jedno je kada ti podržavaš Vladu, a Vlada ima većinu od 85 ili od 87, a drugo je kad podržavaš Vladu, znači 8 zastupnika, a većina je 78 plus-minus koji žetončić. Tako da sa te strane, sa te strane jasno je samo po sebi da treba osnažiti tu ulogu na lokalnoj razini kako onda ne bi trebali, primjerice neki zastupnici žicati po gradovima, to je naravno najviše izraženo u Gradu Zagrebu, gdje se razno razne aktivnosti po Hrvatskoj, razno raznih udruga nacionalnih manjina financiraju u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, znači nemam ništa protiv, volio bih više da to financira Bjelovarsko-bilogorska županija ili Grad Bjelovar, nego da to financira sa svojim, sa svojim novcem, znači ili Grad Daruvar odakle je zastupnik, zastupnik Bilek. Znači s te strane, ne smije se to svesti na, na traženje i u nekim situacijama dobivanje novca koji se onda koristi za razno razne, razno razne ovaj, i nekada i ne transparentne dogovore, i zato bih ja htio da se ovakav Zakon donese na način da ljudi se stimuliraju da se angažiraju u Vijećima nacionalnih manjima, da se njima omogućuje određeno financiranje, da oni mogu izvršavati svoju svrhu, zadnji put smo razgovarali, to je bilo prije nekoliko tjedana ili čak prije tjedan dana, ne mogu se sad točno sjetiti, o ovom istom Zakonu i sada zbog žurbe da bi se, da bi se Zakon donio, da bi se izbori proveli u petom mjesecu, šta je moj prijedlog bio da se vežu uz Europske izbore radi manjih troškova i veće izlaznosti, ali vidim da to na kraju neće biti tako, ovaj, sada donosimo taj Zakon na brzinu, i dat' ćemo određene prijedloge do petka, i amandmanskog tipa, i tražimo od Vlade Republike Hrvatske da ih uzme u obzir zbog toga, što još jednom kažem, ovaj Zakon se mora donesti u potpunoj, u potpunom konsenzusu, znači 2/3 većinom svih zastupnika u Hrvatskom saboru, s obzirom da ima zastupnika nažalost u Hrvatskom saboru kojim kad spomenete nacionalna manjina, prst vrlo rijetko ide na zelenu tipku, tim više je potrebno pronaći konsenzus kod stranaka koji uvažavaju prava nacionalnih manjina i podržavaju raznolikost naše domovine i na taj način štite u biti nacionalne manjine kao bogatstvo Republike Hrvatske. Tako da evo, gospodine državni tajniče, predlažem da obratite pozornost na neke amandmane koje smo dali, da se pokušate izaći iz tih nekih stranačko-interesnih okvira, možda netko neće biti i zadovoljan sa nekim prijedlozima, pa i od nacionalnih manjina što smo dali, ali tu treba pokazati širinu i interes da se napravi najbolji mogući kvalitetan Zakon kako bi ti predstavnici sutra mogli raditi na najbolji mogući način, i da se odmaknemo od ovoga što sada dominira našom scenom što nije dobro, a to je da se nacionalne manjine po prilici prikazuju kao, odnosno njihovi zastupnici, to je nažalost najdominantnije u Hrvatskom saboru kao, kao zastupnici s kojima je suradnju moguće ostvariti na način da to podupreš odnosno neku njihovu aktivnost da podupreš iz nekog lokalnog proračuna, rekao sam gradonačelnik Zagreba s obzirom da ima najveći mogući proračun od svih jedinica lokalne samouprave, samouprava to rade na taj način i financira određene aktivnosti i zauzvrat se stječe dojam da su zastupnici nacionalnih manjina upravo zbog toga prisutni dominantno u njegovom klubu, ma da, iskreno mi nije jasno zbog čega postoji još uvijek mogućnost da zastupnici nacionalnih manjina budu u dva kluba, to je nešto što, ja mislim da je nepotrebno i samo stvara nepotrebnu priču, odnosno mogućnost da netko potkrijepi tu priču s ovime što sam maloprije govorio, da je to povezano onda interesno i sa određenim aktivnosti pojedinih čelnika na lokalnoj na lokalnoj razini. Tako da, evo, ja, evo načelno nemam ništa protiv da se ovaj zakon donese uz određene male izmjene, koje ja mislim da neće biti problematične za prihvatiti i da pokažemo tu jedan konsenzus, širinu da se ti izbori provedu na način na koji jesu. Treba naravno voditi računa i o datumima, odnosno mogućnosti da taj prvi datum padne jednom u budućnosti i na praznik 1. svibnja. O tom također treba voditi računa, znači onda neće biti moguće provesti izbore u svibnju. Znači, mislim da bi bilo besmisleno da se to radi na praznik, tako da, s te strane treba voditi računa o tim nekim detaljima, to smo, kažem evo malo izanalizirali, predložili i nadamo se da ćete to sve skupa i prihvatiti. Hvala vam lijepo. Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Hrvoja Zekanovića. Nema ga ovdje. Gubi pravo na raspravu pa će sljedeća pojedinačna rasprava biti poštovanog zastupnika Ivana Pernara, izvolite. Uvažene dame i gospodo. Htio bih reći da bez obzira na to što su manjine predstavljene u HS-u i u lokalnim tijelima i ostalim predstavničkim tijelima, nažalost imamo situaciju da je položaj manjina u Hrvatskoj sve gori. A zašto je sve gori? Ha zato jer sudbina manjina je zapravo vezana i uz sudbinu većine. Ako većina propada i ako većina nestaje iz Hrvatske, nažalost, isto se događa i sa manjinama. Imamo situaciju, to najviše, odnosno najočitije na pripadnicima srpske nacionalne manjine. Nažalost, već godinama, već 24 godine čini se da nema ništa od povratka raseljenih Srba, međutim, bez obzira što povratka Srba nema, odnosno što je on zanemariv, bez obzira što mnogi Srbi ne mogu ostvariti stanarsko pravo, odnosno dobiti imovinu koju su napustili, bez obzira što mnogi u vlastite nekretnine ne mogu uči, usprkos svemu tome, tako kažem, manjinski predstavnici Srba iz SDSS-a podržavaju upravo tu Vladu. E sad, postavlja se pitanje da li oni tu Vladu podržavaju zato jer na taj način štite interese Srba ili ju podržavaju zato da bi zaštitili svoje interese i interese nekolicine ljudi koji su usko vezani uz njih. Moja odnosno moja je teza iz toga što vidim koja su demografska kretanja Srba i vidim koje probleme sve imaju i s kojima se javljaju, da predstavnici srpske nacionalne manjine u Saboru ne podržavaju Vladu zato jer je ona dobra i jer radi na interesu i Hrvata i Srba koju oni predstavljaju, već po mojem sudu, ja mislim da oni to rade radi svojeg osobnog interesa. Potom bih se htio osvrnuti na pitanje romske nacionalne manjine, odnosno njihovog zastupnika Veljka Kajtazija. Naime, činjenica jest da je zajamčena minimalna naknada nikakva i da se od nje ne može živjeti. Činjenica jest da sam ja osobno amandmanom na proračun predložio da se iznos zajamčene minimalne naknade podupla. Nažalost, ne sjećam se da je g. Kajtazi podupro moj prijedlog, kao što se ne sjećam niti da su ostali zastupnici manjina to učinili. Pitanje koje se postavlja, jest. Da li je za Srbe u Hrvatskoj bitnije da se podupla recimo, ta zajamčena minimalna naknada, neka socijalna pomoć ili je za Srbe u Hrvatskoj bitnije da se nabave vojni avioni za 2,9 milijarde kuna. E, moje mišljenje je da je bitnije povećati tu zajamčenu minimalnu naknadu. I još jednu stvar. Ja sam predložio također da se za zaštitu manjina, iznos predviđenih sredstava podupla. Znači, ja, Ivan Pernar je preložio da se sredstva za zaštitu nacionalnih manjina pomnože puta dva, da se povećaju i da se odbiju od stavke za vojne avione. Međutim, također se ne sjećam da su zastupnici manjina podržale moj prijedlog. Postavlja se pitanje je li njima bitnije vojni avioni ili je njima bitan opstanak njih, onih koji oni de iure predstavljaju. Htio bih se osvrnuti posebno na probleme Roma u Međimurju, koji nažalost mnogi kockaju, mnogi imaju problema s alkoholom i zapravo žive u teškom bijedi i neimaštini. Po mojem sudu, uzrok njihovih problema nije alkohol i nije kocka, po mojem sudu, uzrok njihovih nevolja je besperspektivnost jer smatram da razlog zašto netko pije nije u tome što voli piti alkohol, već o tome što alkoholom zapravo bježi od stvarnosti, odnosno da pokušava na neki način izbjeći suočavanje sa njom. Pa stoga postavljam pitanje, što je ova Vlada ili što je g. Kajtazi kojeg predstavlja, učinio za njih da oni žive bolje, što je učinio za to da oni osjećaju perspektivnost odnosno smisao svog života koji bi nadilazio golu egzistenciju. Preživljavanje iz dana u dan doslovce životarenje po mojem sudu je besmisleno, a nažalost mnogi Romi su zahvaljujući Vladinoj politici i politici onih koji ju podržavaju na to osuđeni. Posljedično nažalost mnogi Romi ulaze u razne vrste ovisnosti kao i mnogi drugi građani koji nisu Romi, znači i drugi narodi u Hrvatskoj koji su očajni odnosno koji ne vide svoju budućnost oni nažalost također pribjegavaju ovisnosti, a mnogi se i iseljavaju. Ovim izmjenama zakona gdje se mijenja Zakon o izboru vijeća nacionalnih manjina mijenja se zapravo puka forma odnosno način njihova izbora. Međutim, nažalost bojim se da bez obzira kakav način njihovog izbora bio, ako se ne promijeni svijest ljudi u našem društvu, kako manjine odnosno manjina tako i većine, bojim se da će i dalje ti predstavnici u vijećima manjina ili u lokalnim predstavničkim tijelima ili u državnom saboru i dalje predstavljati sami sebe umjesto one na konto kojih primaju plaću odnosno zarađuju svoju egzistenciju. Moj poziv je stoga upućen svim ljudima u Hrvatskoj pa tako i predstavnicima manjina pogotovo Srbima i Romima da se zapitaju kakva će biti budućnost njihove djece ukoliko se trenutna politika u Hrvatskoj nastavi odnosno da li smatraju da je trenutna politika dobra za njih. Gospodin Kajtazi usprotivio se ideji vaučera za primatelje socijalne pomoći u Međimurju, a nažalost kad sam ja predložio da se poveća iznos socijalne naknade ne sjećam se da je podržao moj prijedlog. A što time hoću reći? Ja nemam apsolutno ništa protiv Roma, apsolutno ništa, ali moja želja da novac koji oni dobivaju ide za ono što im stvarno treba, a ne da ide za kocku ili alkohol ili cigarete. Nažalost velik dio novca ide upravo u tom smjeru. Boreći se protiv nekakvog sustava odnosno mehanizma koji bi spriječio tu usudio bi se reći zlouporabu tih socijalnih prava, Kajtazi zapravo radi protiv svojeg naroda, to je moje mišljenje. Jer da je njemu stalo do Roma on bi tražio da se zajamčena minimalna naknada poveća, barem za duplo, jer ova evidentno nije dovoljna, također tražio bi da se omogući da se taj novac troši za sve osim za alkohol, kocku i cigarete, ali nažalost ja imam osjećaj da je njemu bitnije dobiti glas više nego budućnost odnosno egzistencija njegovog naroda. Narod odnosno zajednica odnosno ljudi koji prepuste svoj život letargiji i besmislu, ljudi koji predaju svoj život u ruke raznih ovisnosti, ljudi koji nemaju viziju budućnosti već preživljavaju iz dana u dan. Kakva je njihova sudbina i kakva je sudbina naroda kojeg oni predstavljaju? Moja je želja da oni žive bolje sutra, moja je želja da žive dostojanstven život i da se raduju svakom novom danu i da budu slobodni od ropstva svake vrste. S time bi završio moje izlaganje. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa, a sada će poštovani zastupnik Ivan Pernar govoriti ponovo, samo sada u ime kluba zastupnika kao završnu riječ, izvolite. Uvažene dame i gospodo u ovom visokom domu predložio sam kad je bio proračun dva amandmana, jedan amandman odnosio se na to da se izdvajanja za nacionalne manjine odnosno za njihovu zaštitu povećaju za duplo, koliko se sjećam nisam dobio podršku od predstavnika nacionalnih manjina iz čega smatram da oni smatraju trenutno, trenutni stupanj zaštite prava manjina kao adekvatnim. Međutim, je li on adekvatan, je li bitnije 20 milijuna kuna usmjeriti u vojne avione ili je bitnije 20 milijuna kuna usmjeriti na zaštitu nacionalnih manjina? To je pitanje koje sam ja tada postavio i ja sam osobno smatrao da bi zaštita nacionalnih manjina koje žive u Hrvatskoj trebala bit prioritet ispred nabave vojnih aviona iz Izraela, iz Izraela i to za 2,9 milijarde kuna. Nažalost, nažalost ne sjećam se da su me zastupnici manjina podržali u mojem prijedlogu. Drugi prijedlog odnosno drugi amandman koji sam dao na proračun, bio je da se podupla iznos socijalne naknade odnosno zajamčene minimalne naknade. Smatram da trenutni iznos nije dovoljan za golo preživljavanje odnosno golu egzistenciju. Također se ne sjećam da je 8 predstavnika manjina podržalo moj prijedlog iz čega zaključujem da smatraju da je trenutni sustav dovoljno odnosno da su te naknade adekvatne. Međutim, pitanje koje se postavlja jesu li one adekvatne, može li se od njih živjeti? Ja osobno smatram da ne i smatram da predstavnici manjina u Hrvatskom saboru ne štite interese manjina koje de jure predstavljaju, već svoje osobne interese koje su, nažalost, usko vezali uz sudbinu političku HDZ-a i Andreja Plenkovića s kojom su se vezali. Koliko je dobra politika ta koju oni podržavaju, najbolje svjedoče dramatični demografski podaci o masovnom iseljavanju iz RH, o odlasku ljudi i na kraju o tome kako se oni koji su iz nje otišli, u nju ne vraćaju. Zanima me, u svim godinama koliko je SDSS bio na vlasti, koliko se Srba zahvaljujući njima, vratilo u RH? Zanima me koliko je njihovih imovinskih problema riješeno i zanima me zanima me jesu li oni zadovoljni politikom SDSS-a? Iz svega što sam do sada vidio, izražavam veliku skepsu odnosno sumnju spram rada predstavnika manjina, ne zato jer predstavljaju manjine, ne zato jer su izabrani na drugi način, nego predstavnici tzv. ne manjinskih listi, nego zato jer po mojem sudu ne štite one za čije za čije predstavljanje su izabrani. Pozivam predstavnike manjina da otvore svoje odnosno članove manjinskih nacionalnih zajednica u RH da otvore svoje oči i pitaju se žele li žele li da ih ti ljudi i dalje predstavljaju i da li u svojim srcima osjećaju da će nastavkom trenutne politike njima i njihovoj djeci biti bolje? Hvala. Hvala vam lijepa. Time, pardon, u ime predlagatelja još će govoriti poštovani državni tajnik Darko Nekić, izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Evo, ja sam zapisivao sve ovo što je bilo izrečeno u raspravi, pa bi pokušao u ovom svom zaključnom izlaganju ukazat na nekoliko stvari, znači, koje sam zamijetio da ste svi vi u raspravi spominjali. Prvo pitanje, pitanje dvojezičnosti, znači, nije namjera ni Ministarstva uprave, ni Vlade RH da ograniči dvojezičnost, međutim, kod pitanja dvojezičnosti na glasačkim listićima dolazimo do onog problema kojeg smo rješavali, znači, i oko ovih kratica udruga koje predlažu kandidate, a to je pitanje veličine glasačkog listića i pitanje da li će taj glasački listić izgledat ustvari kao plahta? Znači, isključivo zbog toga smo u ovom prijedlogu kojeg smo dali, išli na to da se ne tiskaju dvojezični glasački listići jer oni bi doista bili preveliki kad bi to tako napravili, a pogotovo u onim jedinicama lokalne samouprave u kojima ima više lista. Što se samog pitanja financiranja tiče, znači, pitanje financiranja se ne rješava ovim zakonom, rekao sam to i u izlaganju na prvom čitanju. pitanje financiranja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina rješava se Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. Znači, mi u ovom zakonu, a spremajući se za ovu raspravu, izvadio sam i sve podatke koji se tiču financiranja po županijama, zadnji dostupni podaci su za 2017.g. iz kojih je vidljivo, znači, da je ukupno uloženo 24.840.000,00 kn za financiranje vijeća i nacionalnih manjina. Sad bi mogao izlistat po županijama, bio je spomenut ovdje i Grad Zagreb, dakle, kad pogledate u ukupni proračun Grada Zagreba i usporedite to sa financiranjem nacionalnih manjina, vidljivo je da tu nema tako velikih odstupanja kako je ovdje bilo rečeno. Drugo pitanje koje ste otvorili u ovim izlaganjima, znači odnosilo se na to da bi trebalo održat zajedno, izbore za Europski parlament odnosno izbore za predstavnike odnosno vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Nakon opsežne analize koju smo napravili u Ministarstvu uprave mi mislimo da to ne bi bilo dobro rješenje, ne bi bilo dobro rješenje zato što se ovi izbori prvo financiraju iz različitih izvora, znači, jedni iz državnog proračuna, a drugi iz proračuna jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave, ali i zbog različitosti izbornih procesa istovremeno, znači, održavanje navedenih izbora ne bi sigurno dovelo do smanjenja troškova, pa čak ni do troškova informatičke podrške. Znači, razlika je velika između jednih i drugih izbora i mislimo da bi istovremeno održavanje samo moglo zakomplicirat, recimo, izlazak na izbore zato što bi jedan predstavnik nacionalne manjine u stvari doveo se u takvu situaciju da glasa na dva biračka mjesta, a to bi sasvim sigurno možda i demotiviralo određeni broj pripadnika nacionalnih pripadnika da izađu na izbore. Mislim da nisam ništa zaboravio, dakako da ćemo sve amandmane, kako je to i uvaženi zastupnik Bauk spomenuo, pažljivo analizirati i u petak na njih odgovorit. Ja bi, evo, ovu prigodu na kraju iskoristio da se doista zahvalim svim pripadnicima Kluba zastupnika nacionalnih manjina, svima koji su radili u radnoj skupini, zahvaljujem im se najprije na čestitkama koje su uputili prema Ministarstvu uprave, a dakako i na suradnji koju su iskazali u stvaranju ovog zakona, bez njihove pomoći sam siguran da ovaj zakon ne bi bio izrađen na ovako kvalitetan način. Evo toliko, hvala lijepa. Imamo jednu repliku, poštovanog zastupnika Bileka, izvolite. **Bilek, Vladimir (Nezavisni)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Pa evo, kao što sam rekao i kao što sam u izlaganju iznio zadovoljstvo u ovom dijelu, želio bi samo reći da su svi zastupnici iz Kluba nacionalnih manjina učestvovali u izradi programa ove Vlade čiji je sastavni dio i operativni program Vlade RH za nacionalne manjine gdje su među ostalim i gradnja vrtića, gradnja i rekonstrukcija infrastrukture, gdje su bile i određene potpore prema poljoprivredi, prema gospodarstvu, prema svim ostalim segmentima, gdje je isto tako i elektrifikacija napuštenih naselja da bi se mogli srpski povratnici vratiti isto tako kao i stambeno zbrinjavanje, a ujedno je, evo i g. Kajtazi jako puno radi na edukaciji pripadnika romske nacionalne manjine, mi svi ostali na toj edukaciji svih pripadnika naših nacionalnih manjina kako bi oni educirani bili kvalitetniji na tržištu rada. Ovaj zakon mi do sada nismo imali, znači, do sada nije bilo Zakona o izboru predstavnika i vijeća i stoga evo još jednom zahvaljujemo na toj kooperativnosti i suradnji i vjerujem da ćemo

(HDZ)** Hvala lijepa. Želi li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne.

Hvala lijepo. Sljedeći klub zastupnika, ovaj nacionalnih manjina, u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Vladimir Bilek, izvolite.

Poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici,

će poštovani zastupnik Ivan Pernar govoriti